Austatud Riigikogu! Käes on neljapäev, 18. november. Alustame täiskogu VI istungjärgu 8. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt, enne kui me läheme istungi rakendamise juurde, on meil võimalus kuulata keskkonnaminister Erki Savisaare ametivannet. Nimelt, Vabariigi Presidendi 18. novembri otsusega nr 13 on Erki Savisaar nimetatud keskkonnaministriks. Palun, härra Savisaar, teid kõnetooli.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

Seda soovi ei näe. Siis viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

Kohale registreerus 78 Riigikogu liiget. Meil on täna päevakorras üks punkt, täpsemalt Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid aastani 2030 – "Eesmärk 55" saavutamine" arutelu.Nüüd lubage mul tutvustada teile, kuidas me seda täna menetleme. Vastavalt kodu- ja töökorra seaduse §‑le 153 määrasime järgmise korra juhatuses selleks tänaseks aruteluks. Kõigepealt on Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Frans Timmermansi kabineti liikme Helena Brauni ettekanne kuni 15 minutit, küsimusteks-vastusteks kuni 20 minutit. Seejärel on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse direktori Lauri Tammiste ettekanne kuni 15 minutit ja küsimusteks-vastusteks 20 minutit. Siis Tartu Ülikooli professori, AS-i Milrem teadus- ja arendusdirektori Mart Noorma ettekanne, samamoodi 15 minutit ettekandeks ja 20 minutit küsimusteks-vastusteks. Ning viimasena on Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Siim Kallase ettekanne kuni 15 minutit ja küsimusteks-vastusteks 20 minutit. Iga Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe küsimuse. Pärast ettekandeid ning küsimusi-vastuseid avame läbirääkimised, kus saavad esineda kõik Riigikogu liikmed. Aga meil on palve, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Kui me selle arutelu lõpetame, siis Riigikogu eraldi otsust vastu ei võta.

Nii, läheme päevakorra arutelu juurde. Mul on suur au, rõõm ja võimalus kutsuda Riigikogu kõnetooli Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi kabineti liige Helena Braun.

on. Probleem seisneb selles, et me seisame täna kahe väga-väga tõsise kriisi ees, mis on ilma liialdamata eksistentsiaalsed kriisid. Need on elurikkuse kriis ja kliimakriis ning nende põhjustajaks on olnud see, kuidas me oleme oma looduslikku elukeskkonda ja selle ressursse siiani kasutanud. Vaatame näiteks tänapäeva Euroopat. Me elame nii, nagu meil oleksid käsutada kolme planeedi ressursid. Aga asi on selles, et kliima- ja elurikkuse kriis ei ole looduskaitseline küsimus looduse enda pärast. Sel on tohutu negatiivne sotsiaal-majanduslik mõju. Kui me vaatame näiteks Maailma Majandusfoorumi viimaste aastate prognoose, siis näeme, et nendes on nii elurikkuse kriisi kui ka kliimamuutust peetud kõige suuremateks ja ühtlasi kõige tõenäolisemalt avalduvateks ohtudeks inimkonnale. See on selles mõttes väga loogiline, et enam kui pool maailma sisemajanduse koguproduktist sõltub loodusest ja selle hüvedest ning kolm meie suurimat majandussektorit – ehitus, põllumajandus ning toiduaine‑ ja joogitööstus – on sellest täielikult sõltuvad. Mõju on aina tuntavam. Oleme näinud viimastel aastatel Euroopas, ka sel aastal, väga suuri üleujutusi, torme, kuumalaineid. Need on toonud tuhandeid ohvreid, hävitanud metsi ja põllusaaki, samuti suurendanud näiteks jahutusvajadust ja meie elektriarveid.

Seega ongi roheleppe ja rohelise majanduskasvu strateegia elluviimine Euroopa Komisjoni hinnangul praegu ainus sotsiaal-majanduslikult ratsionaalne viis edasi minna. Sageli me muidugi kuuleme, kui kallid on need muudatused, mis tuleb teha.

piirkonnad muutuvad elamiskõlbmatuks ja mitmed olulised majandussektorid hävivad täielikult –, kui sellele üldse mingit adekvaatset hinnalipikut külge saab panna. Aga positiivsema poole pealt on hea see, et Euroopa on näinud seda suurt väljakutset hoopis kui võimalust, mida enda kasuks pöörata. Kliima- ja elurikkuse kriisiga tegelemiseks ongi kõik Euroopa Liidu riigid, sealhulgas Eesti juba eelmise valitsuse ajal, kiitnud Euroopa roheleppe eesmärgid heaks. Oleme kõik kollektiivselt otsustanud, et süsinikumahukas majandus on oma aja ära elanud, et 2050. aastaks on Euroopa Liidu majandus kliimaneutraalne ning et majanduskasv ei saa enam käsikäes käia aina suurema loodusressursside kasutamisega. Lepe tervikuna ning ka see konkreetne pakett, millel me täna peatume, annavad Euroopa tööstusele ja ettevõtjatele kindla suuna, kuhu investeerida ning mida üldse järgnevatel kümnenditel prioriteediks seada. Selge on ka see, et esimesel liikujal on alati eelis. Kuna rohemajandus on ainus võimalik tulevikumajandus, siis tasub olla pigem standardi- ja sammuseadja, mitte hilisem kohaneja. on nii Euroopa Liidul kui ka Eestil, meie inimestel ja ettevõtetel, suurepärane võimalus olla nende puhaste tehnoloogialahenduste, keskkonnasõbralike toodete ja teenuste, samuti uute

transpordis, põllumajanduses ja looduse taastamises. Muidugi, väga oluline on siinkohal rõhutada, et sotsiaalse õigluse komponent on roheleppes fundamentaalse tähtsusega. Mitte kedagi, mitte ühtegi piirkonda ei tohi jätta selles muutuses hooletusse, unarusse, sest lõppkokkuvõttes – ja see on väga oluline punkt, mida rõhutada – on rohemajandusele üleminek ju vaid vahend. See on inimeste heaolu säilitamise ja kasvatamise vahend, mitte eesmärk iseeneses.

Tänaseks on nii 2050. aasta kliimaneutraalsus kui ka 2030. aasta vahe-eesmärk – vähemalt 55% võrra heidet vähendada – Euroopas õiguslikud kohustused. on võtnud endale kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ühiselt, sealhulgas Eesti. Nüüd tulebki need kollektiivselt ja muidugi ka solidaarselt täita. Natukene paketi valmimisest. Euroopa Komisjonis olid selle valmistamisse kaasatud peaaegu kõik direktoraadid ja volinikud. Eelnesid väga põhjalikud mõjuanalüüsid ja samuti laialdane huvirühmade kaasamine. kaasamine. Kogu selle ettevalmistustöö tulemusena ongi komisjon pakkunud välja võimalikult tasakaaluka ettepanekute kombinatsiooni, et me saavutaksime ühest küljest küll eesmärgi

Laias laastus hõlmavad ettepanekud neid kümmet teisel slaidil teisel slaidil näha olevat punkti. Esiteks oleme teinud ettepaneku muuta olemasolev Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem rangemaks. On pakutud välja langetada üldist heitkoguste piirmäära ja kiirendada selle iga-aastast vähendamist. Lisaks on ette nähtud, et edaspidi heitkoguste ühikute müügist saadavat tulu kasutataks 100% ulatuses kliimaeesmärkide täitmiseks. Samuti on tehtud ettepanek laiendada heitkogustega kauplemise süsteemi meretranspordile ning järk-järgult kaotada ka lennundusele tasuta eraldatavad lubatud heitkoguste ühikud.

Selle ettepaneku kohaselt hakkaksid kütusemüüjad, kes ei kuulu veel praegu heitkogustega kauplemise süsteemi, ostma heitkoguste ühikuid vastavalt sellele, kui süsinikumahukas on nende energiaallikas. Siinkohal on oluline rõhutada, et see uus süsteem puudutab kütusetarnijaid, mitte kodumajapidamisi ja autojuhte. Aga muidugi selleks, et ennetada võimalikku sotsiaalset mõju tarbijale, on komisjon esitanud ettepaneku luua uus kliimameetmete sotsiaalfond, kust nii Eestile kui ka teistele liikmesriikidele tuleksid märkimisväärsed rahalised vahendid.

See tähendab, et igale liikmesriigile hakkaksid kohalduma kõrgemad vähendamise eesmärgid seoses hoonete, maanteetranspordi, riigisisese meretranspordi, põllumajanduse, jäätmete ja väiketööstusega. Maanteetranspordi kohta, kuna see on eraldi väljakutse, on välja pakutud ka CO2heite normid, mis on rangemad sõiduautodele ja kaubikutele. Selle tulemusena saaksid alates 2035. aastast kõik uued registreeritavad autod Euroopa Liidus olema heitmeta. Ja muidugi nähakse ette ka korraliku laadimis‑ ja tankimisvõrgustiku arendamine, sest muidu ei ole võimalik seda liikuvusmuudatust ellu viia. Lisaks on fundamentaalne kiirendada üleüldist üleminekut rohelisele energiasüsteemile, sest 75% Euroopa Liidu heitkogustest tuleb energia tootmisest ja kasutamisest. Selle tõttu ongi taastuvenergia direktiivis

Selle ettepaneku osana on tehtud ka ettepanek karmistada bioenergia kasutamise suhtes kohaldatavaid reegleid. Näiteks Eestiga seoses on komisjon avaldanud pisut muret, et Eestil on väga suur puitbiomassi osakaal taastuvenergiana

Looduslike sidujatega seoses saabki liikuda järgmise ettepaneku juurde. Nimelt on kõik liikmesriigid kliimaseaduses kokku leppinud, et atmosfäärist eemaldataks üha enam CO2selliste looduslike sidujate nagu metsa abil. Seetõttu sätestataksegi paketis 2030. aastaks kõrgem Euroopa Liidu üldine CO2sidumise eesmärk. Lisaks nähakse ette, et aastaks 2035 tuleks saavutada maakasutus‑, metsandus‑ ja põllumajandussektoris kliimaneutraalsus. Oluline komponent, mis paketiga koos vastu võeti, oli ka Euroopa Liidu metsastrateegia. See ei ole õiguslikult õiguslikult siduv dokument, kuid selle täitmine on siiski oluline selleks, et Euroopa Liidu metsade olukorda parandada ja tagada, et üldse oleks piisavalt metsa, mis loodusliku siduja rolli täita suudaks. Järgmisena tooksin välja energiatõhususe direktiivi muutmise ettepaneku. On selge, et energiat tuleb tervikuna kasutada säästlikumalt, ja selle tõttu peaks ettepaneku kohaselt kahekordistuma liikmesriikide iga-aastane energiasäästukohustus. Lisaks on pakutud välja ka energia maksustamise direktiivi muutmine, et viia see kooskõlla kliimapoliitikaga, et oleks toetatud maksusüsteemist tulenevalt puhtad tehnoloogiad ning kaotataks aegunud kaotataks aegunud maksuvabastused ja vähendatud maksumäärad, mis praegu veel soodustavad fossiilkütuste kasutamist. Viimasena tooksin välja ettepaneku kehtestada uus süsinikupiiri mehhanism. Selle eesmärk on vältida seda, et Euroopa Liidu ettevõtete turupositsioon oleks halvem kui kolmandate riikide ettevõtetel seoses potentsiaalse süsinikulekkega. Selle tulemusena tekiks ka kolmandate riikide ettevõtjatel kauba importimisel Euroopa Liidu turule heitkoguste eest maksmise kohustus. Globaalsel dimensioonil tervikuna on nii Euroopa roheleppes kui ka selles konkreetses paketis väga oluline roll. On selge, et me saame küll olla teejuhid, aga Euroopa Liit üksi kliima- ja elurikkuse kriisi ei lahenda. Ja selle tõttu on lisaks meie turujõule ka rohediplomaatia väga olulise tähtsusega. Tuleb paljuski just tänu Euroopa Liidu aktiivsele tööle astuti päris olulised sammud äsja lõppenud maailma kliimakonverentsil COP26, säilitati veel lootus Maa temperatuuri kasv 1,5 kraadi piires hoida. See nõuab muidugi tugevaid pingutusi, aga see on võimalik.

Selle ajaga[, mis mul siin on,] saan anda vaid väga põgusa ülevaate sellest väga mitmetahulisest õiguspaketist, teatud mosaiikpildist. Saab vaid soovitada Eestil seda paketti väga detailselt analüüsida, ning kui paketis on midagi, mis ei sobi, tuleks ikkagi välja pakkuda väga konkreetsed alternatiivid, sest 55%‑ni me peame jõudma, kliimaneutraalsuseni me peame jõudma, see on meil ühiselt võetud õiguslik kohustus. Aga muidugi ennekõike julgustaks vaatama Eestit neid paljusid majanduslikke ressursse, võimalusi, finantsvahendeid, mis on päris pretsedenditud ja tulevad paketiga, üldse rohepöörde kui tervikuga kaasa. kaasa. Eesti-sugusel väikeriigil, kes on mitmel rindel olnud ikkagi ka Euroopa Liidus esirinnas, võiks olla palju võita, eriti kui kombineerida need rohevõimalused meie arenenud digimaailmaga. võib-olla võikski öelda, et mingil moel toimib Euroopa praegu nii nagu Eesti 20 aastat tagasi. Ka siis teadsid kõik, et tuleb digitaliseerida, kuid Eesti lõi oma digiriigi esimesena ja on ilmselgelt sellega väga suurt majanduslikku kasu lõiganud, rääkimata sellest, et me olemegi olnud maailmas standardi loojad. Samamoodi saab nüüd Euroopa Liit, sealhulgas loomulikult ka Eesti, olla see, kes selle uue rohelise majanduse enda reeglite järgi välja kujundab, seda vormib ja sellest ehk esimesena ka kõige rohkem kasu lõikab. Suur tänu teile! Tänan teid väga selle põhjaliku ettekande eest! Nüüd on Riigikogu liikmetel võimalik teilt küsida. Alustab Martin Repinski ja see küsimus tuleb veebi

Tänan selle hea ülevaate eest! Palju oli juttu uutest kohustustest, mille eesmärk on tagada, et ka meie lastel ja lastelastel oleks vähemalt sama hea elada siin planeedil nagu meil. Paraku vajavad kõik need investeeringud raha. Minu küsimus ongi, et milliseid vahendeid näeb Euroopa Liit ette rohepöörde elluviimiseks. Suur Suur aitäh selle küsimuse eest! Tegelikult neid vahendeid, nagu ma enne ka mainisin, on lausa pretsedenditult palju. kokkulepitud eelarvekavast väga suur protsent tuleb nagunii liikmesriikidel kasutada kliimainvesteeringuteks. Taasterahastust 37% on mõeldud kliimainvesteeringuteks

mõelda – tegelikult aastakümneid ette –, kuhu oleks mõistlik raha suunata. Vahendid ise on olemas ja sotsiaalse õigluse põhimõte on täiesti fundamentaalse tähtsusega.

Kokkuvõttes väga positiivne plaan. Samas Eestis on selle vastuvõtt olnud kuidagi tõrges. Ma tahtsin küsida teie arvamust, et kui palju ja kas Eestil on pigem võita või kaotada, aga sellele te vastasite juba väga ilusasti ära.

ollakse kriitilisemad kui teiste suhtes? Kas on liikmesriikide seas leerid või meeskonnad, kes soovivad, et plaan oleks veel ambitsioonikam, või kes soovivad

liikmesriikide ametlikud positsioonid on alles kujunemas, nii et selles mõttes ma ametlikke seisukohti veel täpselt ei oska kirjeldada. Aga üldiselt eks ole kõike. On neid liikmesriike, kes on juba indikeerinud, et neil on teatud murekohad, mis tulenevad nende nende spetsiifikast. Näiteks Eesti ja Eesti-lähedased liikmesriigid on indikeerinud, et mis puudutab looduslikke süsiniku sidujaid, metsi, kõike seda – kas me ikka oleme suutelised seda ellu viima? Samuti näiteks see, mis puudutab jagatud kohustuste määruse ambitsiooni suurendamist, teatud väljakutseid põllumajanduses ja transpordis. Eks väljakutsed ole erinevad.

meil on küll koroonakriis, aga me tuleme sellest välja tugevamatena, parematena. Me ei investeeri mitte eilse päeva majandusse, vaid suuname oma raha just rohemajanduse arendamisse. See on See on olnud väga positiivne ja riigid on ju ise seda võimalust näinud. Aitäh, juhataja! Aitäh, ettekandja, hea ettekande eest! Te puudutasite oma ettekandes põgusalt ka transpordisektorit ning eesmärki, et alates aastast 2035 peaksid kõik registreeritud transpordivahendid olema heitmevabad. Eestis väga palju hajaasustusega maapiirkondi, kus transport on eriti tähtis. Tunnistame, et need inimesed pole eriti rikkad, et uusi autosid soetada. Ma küsin, kuidas lahendatakse ära maapiirkonna transpordiprobleem ja kui kaua nende vanade autodega võib veel sõita.

kõlama selline vale arvamus, nagu aastast 2035 võetaks teedelt kõik sisepõlemismootoriga autod ära ja kogu Euroopa saaks ainult elektri‑ või vesinikuautodega ringi sõita. Nii see ei ole. Sõiduautosid ja kaubikuid puudutaval ettepanekute osal ja

selline tulevikus see autopark olema saab. Muidugi, me oleme tehnoloogianeutraalsed, kuigi on näha, et teatud tehnoloogiaid praegu tootjad ise ise eelistavad ja näevad neil kõige suuremat turupotentsiaali. Aga jah, mis puudutab olemasolevat autoparki, siis siin on [eesmärk] ennekõike puhtamatele kütustele liikumine ja need standardid, mis ettepaneku osaks on.

kuidas kontrollida selliseid riike, kus on autoritaarne võim, näiteks Venemaa, Hiina, Valgevene, Iraan – seda nimekirja võib pikalt jätkata –, et nad esitaksid õiged andmed. Mina nendesse ei usu

globaalne küsimus ja Euroopa Liidu koht selles globaalses kontekstis on ääretult oluline, nii et selles mõttes on see väga relevantne. Pakett seda kuidagi ei ignoreeri ja ka sellega kaasnevat väljakutset ei ignoreeri. Aga samas, ühest küljest ongi see, mida me nägime näiteks ka äsja lõppenud kliimakonverentsil COP26. Me teame, et on üks kõige suurema süsinikuheitega majandus, kes

süsinikuneutraalsuse eesmärgiga Saudi Araabia, kes on kogu oma majanduse põhistanudki just nafta ekspordile. Ütleme niimoodi, et lubadused on [olemas] ja meil võib olla usk suurem kui kunagi varem, et midagi ka toimub. Lisaks on hästi konkreetsed positiivsed asjad, mida me märkame, näiteks seesama heitkogustega kauplemise süsteem. Mitmes riigis on see juba olemas, paljud tulevad meie juurde, küsivad, kuidas seda paika panna. Teised vaatavad süsinikumaksu poole. See on kindel suund, mille

tohutult atraktiivne. Me oleme praegu veel globaalselt kõige suurem turg ja kui meie mingisugused standardid seame, siis tasapisi hakatakse vaatama, kuidas need ka endale üle võtta, et saada üldse meie turule

oht ettevõtluse jätkusuutlikkusele. Vaatame, milline surve tuleb transpordiettevõtetelt, panganduselt, finantssektorilt ja toidutootmise ettevõtetelt. Nad lihtsalt nõuavad neid neid reegleid üha enam. Kõige selle kombinatsioonina oleme meie siiski päris positiivsed, sest me näeme, et jah, meie peame olema need sammuseadjad, ja me näeme, et sellest on palju võita. [Meile] tullakse järele ja mitte lihtsalt

Kui ma vaatan, mis laias maailmas toimub, ning neid eesmärke, mida te kirjeldasite, mida me oleme vastu võtmas ja mille suunas liikumas, mida kahtluse alla seada ei ole põhjust[,

majanduse ja ettevõtluse konkurentsi ei kahjusta? Millel põhineb teie veendumus, et ülejäänud maailm sellele nii hõlpsasti järele tuleb? Te ütlete, et nad liiguvad selles suunas sellepärast, et see on mõistlik, mitte sellepärast, et [tuleb] sabas sörkida.

Me näeme, et kõik paratamatult liiguvad selles suunas, ettevõtted avaldavad selleks väga suurt survet. suurt survet. Mõtleme kas või selle peale, et pangandus, finantssektor, Maailma Majandusfoorum – kõik nad näevad kliima- ja elurikkuse kriisi kui kõige suuremat riski nende enda jätkusuutlikkusele, majanduslikule toimetulekule. Ma ei näe pessimismiks põhjust. põhjust. Kui me nüüd kiiresti tegutseme, kõik nagunii selles suunas liiguvad, siis on meil võimalik veel olla esirinnas ja anda ka Euroopa Liidule tähendus ja tulevik maailma kontekstis järgnevateks kümnenditeks.

Riigikogu kõnetooli on oodatud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse direktor Lauri Tammiste. Palun!

Tere! Ja samamoodi suur tänu kutsumast siia sellel teemal rääkima ja arutama. Tehnilistel põhjustel te vist minu slaide ei näe, aga need on teile meili peale saadetud ja proovime nõnda hakkama saada. Keskendun oma ettekandes sellele, kui oluline see "Eesmärk 55" ettepanek on ja mida see Eesti jaoks võiks tähendada, just teaduse vaates.

ja miks korraga nii palju on vaja. See pakett, mida eelkõneleja siin tutvustas, on tõesti ambitsioonikas, sellel on hästi palju komponente, ta puudutab väga-väga paljusid valdkondi. Lihtne vastus sellele, miks järsku nii kiire on, on see, et me oleme palju aega raisanud – palju aega raisanud niisama arutamisele, uuesti analüüsimisele ja debateerimisele, kas kliimamuutused on, mis neid tingivad, millised lahendused võiksid olla, kas tegutseda tuleb kohe või 10 aasta pärast või 20 aasta pärast ning mis see kõik maksab. Tulemuseks on see, et

ilmanähtuste mõttes, merevee taseme tõusu mõttes, temperatuuri tõusu mõttes, mõju põllumajandusele. On mõneti nukker, et vaadates tagasi, võime tõdeda, et teadus on olnud üllatavalt täpne.

Kõik need hilisemad kümnendid on tegelikult lisanud juurde ainult detaile. Trajektoor ja see, et tegemist on suure probleemiga, mitte pisikese probleemiga, on olnud teada.

n‑ö allapoole kurv, kuidas me oleks pidanud kohandama oma elu, majandust ja ühiskonda, olnud palju lamedam. Täna olemegi sealmaal, et peame kümne aastaga tegema ära väga-väga suure töö.

n‑ö läbirääkimiste positsioon, kauplemise objekt, vaid see on väga selge teaduslik piir, kustmaalt edasi hakkavad negatiivsed mõjud eskaleeruma eksponentsiaalselt.

Vaatame kõige värskemat hinnangut. Euroopa Keskpank tegi Euroopa Liidu kohta analüüsi, vaadates 1600 pangandusgruppi ja üle nelja miljoni ettevõtte,

viib oma kliimapoliitika ellu. Uuring valmis selle aasta septembris ja jõudis sarnasele tulemusele, et tänaste kliimariskide realiseerumisel on hind Euroopa, ühiskonna ja majanduse jaoks kõrgem kui siis, kui hakata investeerima õiges mahus, õiges tempos, õigel ajal. Aga loomulikult tõid nad seejuures välja, et need mõjud, negatiivsed mõjud ja positiivsed mõjud, ei jaotu riikide, regioonide või leibkondade vahel ühtlaselt. Loomulikult on see poliitiliste valikute küsimus, kuidas teha see mõistlikuks ja heaks ja kasulikuks

ühelt poolt vaadata, kuidas me saame sellest võimalikult mõistlikku kasu Eesti elukvaliteedi parandamiseks ja keskkonnaprobleemide lahendamiseks, aga

väga-väga palju, eriti kui kõik teised regioonid ja riigid hakkavad samamoodi järele tulema. Võib-olla Euroopa on mõne aasta teistest ees, aga seda võiks näha pigem eelise kui halva asjana.

see muutus tulla nendest sihtgruppidest, kellel on vahendid olemas. Selleks, et muudatustesse kaasata kõiki ühiskonnagruppe, on vaja väga tarka ja sihitud poliitikat, et saada pardale ka need, kellel on väiksemad võimalused panustada. Milline oleks realistlik strateegia Eestile? Kindlasti mitte see, et üritada peita pead liiva alla.

2019. aasta analüüsis me ütlesime, et on väga palju madalal rippuvaid vilju, mis on kulutõhusad ja on olemas. IEA samamoodi on öelnud, et 40% kogu sellest teest aastani 2030 on täna kulutõhus ehk majanduslikku säästu toov. 40% teest on juba täna olemas.

vaid hakkame pihta kulutõhusatest, mõistlikest asjadest. Jätame ülejäänu perioodi lõppu. Ja keskendume sotsiaalsele õiglusele. Kui ei ole õiglast üleminekut, siis ma arvan, et ühiskond ei tule sellega Viimane asi: tehes investeeringuid just teadus‑ ja arendustegevusse, innovatsiooni, ümberõppesse, siduda keskkonnaprobleemide lahendamine tuleviku konkurentsieelise loomisega. Aitäh! Liigume edasi küsimustega. Palun, Jürgen Ligi! Aitäh! Kliimapoliitika on paraku ka infosõda ja peab tunnistama, et poliitikutel ei ole väga häid infoallikaid kiirelt võtta.

vaja vaadata ja see ongi mõistlik. Mulle tundub, et Euroopa liigub järjest enam selle poole, sest vastasel juhul, jättes arvesse võtmata tootmise jalajälje, võib mõnikord tunduda mingi lahendus hea, aga tegelikult ei pruugi olla,

Nii et jah, selliseid uuringuid on olemas. Ma arvan, et kindlasti peaks valikute tegemisel lähtuma sellest, et lahendused päriselt probleemi lahendaksid.

Vaadates, kuidas varem kõiki selliseid suuremaid pakette on arutatud, on kindlasti võimalusi läbirääkimiseks. Ma arvan, et põhiline ongi Eesti jaoks praegu selgelt läbi mõelda, millised ülesanded tunduvad raskemad ja millised ülesanded tunduvad paremini tehtavad. Tõenäoliselt on ruumi läbi rääkida selles osas, et öelda, et võib-olla me teeme mõnes sektoris rohkem, sest meil on kas või taastuvenergia elektrimajandussektoris tegelikult head eeldused teha palju.

pöörduksin hoopis teistele radadele oma küsimusega. Rahvaarvu kasv maailmas on kindlasti üks faktor, miks meil

Mis on see põhjus, miks see on täiesti välistatud selles diskussioonis? Mulle tundub, et see on väga keerukas. [Ma ei tea,] kuidas Euroopa Liit võiks läheneda sellele. Kas panna läbirääkimistel ette kvoodid, et kui te tahate Euroopaga kaubelda, siis teie rahvastiku kasv võib olla selline ja selline? Ma arvan, et vaikimisi eeldus on see, et tegeleme nende asjadega, mida on realistlikum saavutada: viia emissioonid alla, kasvatada n-ö ressursside paremat kasutamist. Aga loomulikult, kui võtta ajalooliselt, siis Euroopa

Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Lauri Tammiste! Ma haaran kinni teie öeldust: vaja on väga tarka ja sihitud poliitikat, et saada head tulemust, mis tähendab otse öeldes seda, et see planeet üle ei kuumeneks. Te juhite Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskust ja me teame, et võistluslik olukord tuleb igale ambitsioonikale inimesele ja riigile alati kasuks.

Jaa, seal on mitmeid asju. Minu arvates positiivne on just see, et on ühemõtteliselt keskendutud sellele, kuidas kuidas sellest küsimusest teha Rootsi hea tuleviku, konkurentsivõime küsimus. See kokkulepe või aktsepteering on saavutatud. Ma arvan, et see on hästi tugev alus, sealt edasi lähevad asjad juba lihtsamaks. Kui me lepime kokku, et see on lähtekoht ja sellele me hakkame ehitama tulevikuks

kuidas dekarboniseerida üks või teine sektor. Ettevõtted ise on seda vedanud, ettevõtted koos ülikoolidega on seda teinud. Üks näide terasetööstuse

keskkonnakahjud viiakse kolmandatesse riikidesse, aga tarbija jaoks toob see kaasa olulise hinnatõusu. Ka neid negatiivseid asju on hästi palju. Kas teile on teada, et kui Euroopa Komisjon võttis eesmärgi, strateegia vastu juunis, siis kas mõjuanalüüs või mõjuhinnang on ametlikult

kas tulevad süsiniku piirimaksud või ei tule, millistele gruppidele [need tulevad], kuidas kaitsta toidusektorit – lähtuvalt nendest eeldustest võivad tulemused muutuda. Selles valguses ma arvan, et seda võiks pigem näha nii, et tänane olukord on stardipauk, see ei ole finiš. Ma arvan, et oluline on pigem see põhimõtteline otsus ja arusaam, et kõikides sektorites on muutust vaja.

Tegelikult kogu järgnev töö järgnevate aastate jooksul ongi detailselt paika panna, mis on jõukohane, kuidas seda teha ja kuidas seda teha nii, et see on sotsiaalselt õiglane. Samal ajal

innovatsiooni kiirust, ehk siis kõik senised prognoosid on alahinnanud seda, kui kiiresti odavnevad puhtad lahendused. Ma arvan, et nüüd, kui me räägime toidust ja põllumajandusest, kus võib-olla tehakse alles esimesi samme või neid samme on vähem tehtud, ollakse praegu samamoodi seal, et oot-oot, see tundub lahendamatu ülesanne, liiga kallis, liiga raske. Ma arvan, et seal hakkab juhtuma sama asi.

teekaart] käivad ka ajaliselt ühte sammu? Kas me suudame juba neid ettepanekuid, mis tulevad Eesti rohepöörde teekaarti, võtta arvesse läbirääkimistel Euroopa Liiduga? Aitäh,

nagu mitme õhupalli õhus hoidmise küsimus. Aeg sunnib takka, valitsus peab juba minema läbirääkimistele mingite positsioonidega, teiselt poolt meie eksperdirühm ka tekitab ... Aga selle tulemusena, et me oleme pidevas suhtluses, saame ikka juba anda ka natuke sisendit ja soovitusi. Jüri Jaanson, palun! Aitäh, suur tänu! Ma soovisin tegelikult küsimuse esitada ka eelmisele ettekandjale, aga ei saanud. Tänan muidugi teid ja eelmist ettekandjat Helena Brauni suurepärase ettekande eest.

Austatud Lauri Tammiste, tänan teid väga selle ettekande eest! Aeg on kenasti ümber saanud ja ka Riigikogu liikmete küsimused on ümber saanud.

Tervitan teid päikeselisest Roomast. Olen siin NATO ja tööstuse koostöö foorumil, mis on huvitav sellepärast, et kliimamuutuste ja keskkonnateema on ka kaitsesektoris järjest enam tähelepanu pälvimas. Siin praegu toimuval aasta suurkonverentsil on see ka korduvalt ettekannetest läbi käinud. Tehnilise poole pealt mul slaide ei ole, aga ma loodan väga, et kõik austatud riigikogulased on kätte saanud selle üheleheküljelise memo minu jutu põhipunktidega. See sai ilmselt täna varahommikul teile välja saadetud.Senised saadetud.Senised ettekandjad on põhiliselt kirjeldanud seda, mida ja miks on vaja muuta, mida me püüame saavutada. mina räägin ühest konkreetsest pragmaatilisest näitest, kuidas ettevõtete, teadusasutuste ja avaliku sektori koostöös just neid eesmärke saavutada, neid muudatusi ellu viia.

kindlasti väga palju täiendavat tööd ja analüüsi, et teha õigeid samme.Minu ettekande põhisõnum on järgmine.

sellist innovatsiooni, mis mitte lihtsalt väikeste sammudega ei muuda meie elu paremaks ega too meile uusi ärivõimalusi või keskkonnalahendusi, vaid toob kaasa põhimõttelised muutused meie elu- ja tööprotsessides. Tehnoloogia võimaldab meil muuta põhimõtteliselt seda, kuidas me asju teeme.Valdkond, millega mina olen seotud, ongi konkreetselt näide, millest ma täna teile räägin. See on üleminek mehitamata autonoomsetele sõidukitele ja töömasinatele, võimaldavad toetada kliimaeesmärkide saavutamist ning samal ajal viia protsesse läbi majanduslikult kasulikumalt. Ehk jutt

Meie, Eesti vaates on väga tähtis, et me vaatasime, kus on Eesti ettevõtluse tugevus, kus on Eesti teaduse tugevus ja kus on Eesti avaliku sektori vajadused. See on kolmikheeliks, millest on innovatsiooni kontekstis

kas või see, et mina täna siin NATO-Industry Forumil olen üks paneeli esindajatest kõrvuti selliste firmadega nagu Google, Microsoft ja General Atomics. Eesti Milrem näitab NATO-le teed, kuidas kaitsetööstuse tulevik peaks välja Kes tahab Milremi kohta rohkem teada, siis kõige lihtsam on vaadata Milrem Roboticsi YouTube'i kanalit. Seal on need eri kasutusvaldkonnad ja katsed kenasti väikeste videoklippidega esindatud.Nüüd

Ma olen Milremis sellepärast, et ma usun sellesse, et ettevõtlussuund, mida Milrem ajab, on kogu Eestile hea, on kogu maailmale hea. Ma näen siin tohutut potentsiaali, mida me oleme juba rakendanud aktiivselt koostöös teadusasutustega,

Kõigepealt energiatõhusus. Mehitamata sõidukeid on võimalik ehitada energiatõhusamalt kui mehitatud sõidukeid. Selle väite valideerimine on suhteliselt lihtne. Kui tehnoloogia võimaldab juhtida – kas kaugjuhtimise teel või autonoomiapõhiselt juhtida – sõidukit, siis ilmselgelt pole vaja kaasa tassida kabiini, ole vaja kaasa tassida elutagamissüsteeme, näiteks turvapatju, kõiki neid struktuurilisi lahendusi, mis on selleks, et inimesest juhil oleks mugav

masin on kergem, kulutab vähem energiat, aitab kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. Seda võimaldavad tehnoloogiad on sideinfrastruktuur, 4G, 5G ja juhiabisüsteemid, mida koostöös ülikoolidega arendatakse.

ära teha. Kui traktorid ja teised seda tüüpi töömasinad oleks autonoomse juhtimisega, siis kaoks ära üks ühele seos inimese ja masinate arvu vahel me saaksime võib-olla hoopis paremad lahendused, kui kasutaksime väiksemaid robotsõidukeid nende tööde tegemiseks. Me saame tegelikult inimese tootlikkust maksimeerida selle kaudu, et tänu juhiabisüsteemidele, autonoomiale juhib

et saaksime need metsa- ja põllutööd ära teha vesiniku baasil. Vesinik on tulevikus kindlasti üks neist võimalikest energiaandjatest energiaandjatest olukordades, kus akudest võib jääda väheks. Näiteks on meil tarvis, et robot teeks 8–16 tundi rasket tööd põllu peal – selline sõiduautosuurune robot –, aga praegu ei ole veel akulahendust, mis võimaldaks selle töö jaoks piisavalt elektrit kaasa võtta. kaks varianti: kas poole päeva pealt laadida, mis ei ole väga mõistlik, või minna ikkagi üle kütuseelemendile ja vesinikupõhisele energiasalvestusele. Ma arvan, et Eesti on seda juba riiklikul tasemel analüüsinud ja siin kindlasti on võimalus edasi minna. Kõik need eeldused kokku annavad Milremi jaoks ühe tegevusvaldkonna, see on robootika metsauuenduses. Kuigi Milrem on ennekõike tuntud kaitsetööstusettevõttena, oleme me juba aastaid koostöös RMK, eraettevõtete ja teadusasutustega uurinud metsauuenduse

kasutusse väärindatud ehitusmaterjalina või mööblina või muudes sellistes kohtades, seda kauem see puit süsinikku seob. Ehk siis, kui me istutame sellise metsa,

kaugjuhitavad masinad Eesti teedele ja majandusse suunata niimoodi, et see oleks seadusjärgne. Samuti on hästi oluline tähele panna, et Eesti turg ei ole [piisav] turg seda tüüpi ettevõtete jaoks. Siin on kindlasti vaja ekspordiperspektiivi. Me teeme neid asju selleks, et kogu maailmas saaks neid tooteid rakendada. Siin on väga tähtis, et oleks kohalik referents. Kohalik referents tähendab seda, et Eesti metsas kasutataks meie robootikforesteri süsteeme, et Eesti Kaitsevägi kasutaks meie kaitsesüsteeme, et Eesti piirivalve kasutaks piiri valvamisel meie automaatseid jälgimissüsteeme jne. See on nüüd see koht, koht, kus murrangulise innovatsiooni rakendamine nõuab julgust, sest definitsiooni kohaselt on tegemist uudse olukorraga ja sellega kaasnevad suuremad riskid. Ma Ma arvan, et Eesti ministeeriumid ja ministeeriumide hallatavad asutused, nagu Kaitsevägi, Politsei- ja Piirivalveamet ja RMK, peaksid olema innovatsiooni piloteerijad, testijad, eestkõnelejad, kes annavad Eesti ettevõtetele võimaluse demonstreerida oma süsteemide võimekust ja selle kaudu viia

on nutika spetsialiseerumise toetamise meede, mis stimuleeris väga efektiivselt ettevõtete huvi alustada koostööd ülikoolidega. Kindlasti on väga kerge minna libedale teele ja pakkuda ettevõtetele toetusmeetmeid, mida on ettevõtetel kergem kätte saada, kuid need ei stimuleeri protsesse, mis on riigi jaoks olulised, näiteks teaduse ja ettevõtete vahelist koostööd. Tänan tähelepanu eest ja vabandan selle 33 üle läinud sekundi pärast! Me kindlasti saame jätkata nende teemade käsitlemist ka küsimuste kaudu, aga enne, kui me küsimuste juurde läheme, on kolleeg Peeter Ernitsal tekkinud protseduuriline küsimus. Härra Ernits, mis mureks? Me

edasi öelda meie inimestele, kes tegelevad ülekandega. Jaa, seda oleks võinud küsida ka sisulise küsimusena ja paluda professoril täpsustada. Aga me läheme nüüd küsimuste juurde. Urve Tiidus alustab. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud professor Noorma! Teie keskendusite oma ettekandes tehisintellekti võidukäigule, mida meie siin maailmas kõik näeme ja tajume ning me mõistame, et sellel on suur tulevik.

Aga tegelikult te rääkisite inimese ja masina vahelise suhte muutumisest. Ja tegelikult te räägite ka sellest, et meil on vaja teistsuguse hariduse, ettevalmistusega inimesi. Te olete Tartu Ülikooli professor. Kuidas te näete praegu Eesti olukorda? Kas meil on piisavalt noori, kes peale kasvavad, selle valdkonnaga suudavad tegeleda, tahavad tegeleda ja on konkurentsivõimelised? Aitäh! Aitäh! See on väga-väga relevantne probleemipüstitus ja vastus on absoluutselt jah. Meil on vaja tulevikus tehisintellekti- ja IT-alast kompetentsi palju rohkematel töökohtadel ja aladel. aladel. Täpselt samamoodi on ka näiteks kaitsesektoris, sedasama küsimust siin NATO‑Industry Forumil kogu aeg arutatakse, et mida me peaksime tegema. Mul on väga hea meel, et Eesti on siin ikkagi tänu oma oma IT‑arendustele maailmas esirinnas ja Eesti spetsialistide teadlikkus neis IT‑küsimustes on kindlasti suurem kui mujal maailmas. See annab Eestile võimaluse teha selles valdkonnas suuri tegusid. Kindlasti peab toetama IT‑haridust edaspidigi, nii otseselt IT‑spetsialistide koolitamisena kui ka IT‑haridust teiste valdkondade spetsialistide hariduse osana. Härra Ligi, kas teil on protseduuriline küsimus?

natuke teisest valdkonnast, kuid on kindlasti teie ettekandega seotud. Innovatsioon kõige laiemas mõttes, ka rohepöörde käsitluses, nõuab väga suures koguses

15 tonni istutab 50‑grammist puukest. Mõelge, kui palju metalli ja energiat kulub selle kolossi liigutamiseks! Kui me asendaksime selle väikeste masinatega, näiteks ühetonnisemultiscope-süsteemiga, kui palju me tegelikult hoiaksime kokku metalli, mida praegu kasutame. Siin on erinevaid vaateid. Ma arvan, et robotsüsteemid siiski võimaldada vähendada ka selliste ressursside nagu maavarade kasutamist.

väga suured metsaomanikud, näiteks Weyerhaeuser Ameerika Ühendriikidest, kes haldab Põhja-Ameerikas metsasid pindalal, mis on kaks korda suurem kui kogu Eesti pindala.

milline on lootus, et senised sisepõlemismootorid saavad mingi kolmanda põlvkonna biokütuse, mis võimaldaks neil

fundamentaalne tehnoloogia, mis aitab [probleeme] lahendada, aitab inimeste elu Maa peal paremaks muuta ja miks mitte koos inimestega ka mitmesuguste putukate ja teiste loodusliku mitmekesisuse, elurikkuse osapoolte elu paremaks muuta. Aga nüüd jällegi seesama maavarade ja metallide teema. Põhiline on, et masin nõuab ikka metalli ja masin nõuab ikka kiipe ja masin nõuab ikka energiat,

55", ehk roboteid me saame kohandada paremini. See tähendab, et me kasutame optimaalsemalt ressursse, sealhulgas maavarasid. Kuna maavarateema tuli sisse, siis teen hästi kiire kõrvalepõike: on ka ettevõtteid, kes arendavad

teatud maakide puhul teatud kohtades näiteks 60 sentimeetrit, siis kui me saadame maa alla 60‑sentimeetrise roboti, saame kaevetöid teha kordades väiksema energiakuluga ja oluliselt väiksema keskkonnamõjuga, sest me peame maa alt palju palju vähem pinnast välja tassima. Aga see ei ole tänase arutelu teema. Põlevkivi puhul on selline automatiseerimine küll võimalik, aga teistsuguste lahendustega. Peeter

siis kuidas see reaalselt vähendab meie kasvuhoonegaaside emissiooni Eesti territooriumil?

Aitäh! Ma sain aru, et selles küsimuses oli tegelikult kaks küsimust ja üks väide või tore kompliment, et optimismi on alati tore kuulata. Igal juhul ma väga loodan, et kuulen ka lugupeetud riigikogulaste suust ainult optimistlikke sõnavõtte,

vastupidine. Me ei saagi paljuski näiteks metsauuendust teha, sest pole lihtsalt tööjõudu. Meil on siin mõned Ukraina sõbrad abiks, kes aitavad seda metsauuendust teha. Puuistutamine on veel sihuke tore pühapäevane tegevus, mida ka paljud vabatahtlikult lähevad tegema. Aga võsalõikamine on juba sihuke asi, kus peab teatud mentaliteet, teatud füüsiline võimekus, et selle trimmeriga, bensiini järele haiseva trimmeriga sinna võsasse puukide ja sääskede keskele minna. Ei ole tööjõudu. Nii et näiteks selles kontekstis

ohtlikud. Ja no ega nähtavas tulevikus keerulisemate tööde jaoks ei tule selliseid täisautonoomseid süsteeme, ka metsauuenduses jääb kindlasti inimese kontroll sõiduki üle

See võib olla ratastoolis, keskealine, vanemapoolne inimene, võib olla tudeng, võib olla selline inimene, kes ei suudaks muidu teha füüsilist tööd sellisel tasemel ja nüüd on tal uus võimalus, tal on n‑öaccessibilityning sõltumata rassist, soost ja füüsilisest võimekusest saab ta neid roboteid opereerida. Nii et tulevad uued töökohad, mis ei ole asukohaspetsiifilised ja kus on võimalik palju paremini inimesi kaasata.

austatud ettekandja, ettekande eest! Kuna te tituleerisite ennast pragmaatikuks, siis mul on ka üks pragmaatiline küsimus. Innovaatilise tulevikuga koos peavad käima ka märksõnad "tööstuslik iseseisvus" ja "tööstuslik julgeolek". Praegu on teatavasti Euroopa autotööstus, elektroonikatööstus ja kõik muu kaasnev tööstus suures kiibikriisis. Kiibid tulevad meil valdavalt Hiinast.

Euroopasse? Ja kui see tööstus kolib tagasi Euroopasse, siis kuidas suhestub see rohepöördega? Aitäh! Küsimuse esimesele poolele on väga lihtne vastus: jah, absoluutselt! Sõltuvus Hiinast on praegu üks kõige suuremaid köisi Euroopa ja Ameerika kaelas ja me ei saa niimoodi jätkata. Kindlasti on vaja tootev tööstus tagasi tuua. Kui me selle tööstuse tagasi toome, siis loomulikult peame seda tegema mitte odava tööjõu põhiselt, vaid automatiseerimise põhjal. Kuna tehisintellekti ja automaatika areng on just viimastel aastakümnetel olnud eriliselt kiire, siis ma arvan, et praegu ongi täitsa sobilik moment hakata seda tootmist Euroopas taastama niimoodi, et me püüaksime optimaalselt ka keskkonnanõudeid jälgida. Kas siin on väga häid lahendusi üldse olemas? Mõne koha peal võib-olla ei ole, aga siis tuleb lihtsalt mitmest halvast vähem halb lahendus valida. Aitäh! Hea kolleeg Ernits, sõnum teile on selline, et selle päevakorrapunkti juures on igal Riigikogu liikmel üks küsimus. Professor Noorma, Riigikogu liikmetel on hetkel küsimused otsa saanud. Edu, jõudu ja jaksu teile sinna Rooma ja tänan teid väga selle ettekande eest! Nii, nüüd liigume edasi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Siim Kallase ettekande juurde. Selleks on samamoodi 15 minutit ja siis küsimusteks-vastusteks 20 minutit. Palun!

Veelgi enam, Euroopa Liidu asjade komisjonis toimusid septembris ja oktoobris rohepööret käsitlevad parlamentaarsed kuulamised, et võimaldada tutvuda paketi "Eesmärk 55" üldise raamistiku ja valdkondlike probleemidega enne peagi algavaid valitsuse seisukohtade arutelusid. Nendel osalesid ka Riigikogu keskkonna-, majandus- ja maaelukomisjoni huvitatud liikmed. Käsitletavad teemad hõlmasid elurikkust ja energeetikat, põllumajandust ja metsandust, heitekaubandust ja regionaalarengut.Pakett "Eesmärk 55" on väga suur asi. See on suurte ja keeruliste algatuste kogum, esialgu põhiliselt eelnõud ja kavad, mis peavad muutuma seadusteks. Kliima soojenemine üks, kaks või kolm kraadi võib tunduda äärmiselt abstraktne, kuid lubage mul illustreerida, millises olukorras oleme juba täna: äärmuslik kuumus, üleujutused, põuad, veenappus, mereveetaseme tõus, liustike sulamine, metsatulekahjud, tuulemurrud ja põllumajanduslik kahju on juba reaalsus. Neid mõjusid hakkavad enim tunnetama meie kõigi lähedased. Meie seas on palju neid, kelle lapsed või lapselapsed on sündinud käesoleval sajandil. Eluea prognoose arvesse võttes on just nemad need, kes on elus võib-olla veel aastal 2100. Tendentse silmas pidades mõtlen, milline on maailm, milles minu lapselapsed peavad tegema oma igapäevaseid toimetusi.Toon mõne näite. 25 aastat tagasi panin oma koduukse ees suusad alla ja läksin metsa suusatama. Praegu on meil talvel suusatamise võimalused juhuslikud. Viimaste aastate kuumade suvede kiuste olime abikaasaga seda meelt, et eestlane kannatab mõne kuuma päeva ilma konditsioneerita välja. Sel suvel andsime alla ja soetasime konditsioneeri, teades väga hästi, et see võtab palju rohkem energiat kui kütmine. Kuumus on nähtavasti tulnud, et jääda. Vaja on taimi kasta, sest ka veepuudus kummitab.

Mis on rohepöörde kavandatav tulemus Mauritiuse saarel ja minu koduaias? Mis on tulemus aastal 2050 ja 2100? Mis on tulemused ja tagajärjed täna ja homme? Tõepoolest, me räägime täna plaanidest kümneks ja veel paarikümneks aastaks. Aga mõeldes oma lastelastele, küsin ma eelkõige endalt: mis on 80 aasta plaan?Head kuulajad! Nüüd peamegi otsustama, kuidas toimetada, et saavutada kliimaneutraalsus, ja samas, kuidas tagada, et hammasrataste vahele ei jääks meie põllu- ja metsamees. Kuidas vähendada fossiilkütusel põhinevat energiat ja suurendada taastuvenergia tootmise osakaalu nii, et ohtu ei satuks meie energiavarustus ja -julgeolek ega tõuseks elektri hind? Kuidas edukalt ümber struktureerida Ida-Virumaa majandus? Kuidas korraldada transporti, et heidet oleks vähem, kuid ei katkeks tarneahelad? Kuidas optimeerida tarbimist ilma meie elustandardit kahjustamata?Lahenduseks on uus, nüüdisaegne majandusmudel, mida Euroopa püüabki luua. Eesti on tegelikult olnud üsna tubli. Oleme kasvuhoonegaaside emissiooni vähendanud 72% võrreldes 1990. aastaga ning selle näitajaga oleme üks parimaid Euroopas. Kuna kliimaneutraalsust toetab järjest juba kahe valitsuse koosseis, võiks sellest järeldada, et saavutame keskkonnapoliitikas sarnase erakondadeülese konsensuse, nagu oleme viimased 30 aastat hoidnud Eesti välispoliitikas.Kuid kas meie tublidusest piisab? Vältimatult peame osalema globaalses kliimapoliitikas. Ei kujuta kuidagi ette, et saame ainult oma jõududega teha midagi polaarjää sulamise ja sellega kaasneva mereveetaseme tõusu takistamiseks. On öeldud, et Eesti ja Euroopa Liit ei saa mõjutada maailma kliimat, kui Hiina, India, Ameerika Ühendriigid ja teised ei panusta sarnaste meetmetega. Nüüdseks on pardale saadud ka eelnimetatud riigid, kes on ette võtnud drastilisi samme. Need ei ole mitte üksnes sammud süsinikuheite vähendamiseks, vaid ka uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks, olgu see taastuvenergiasse või taristusse investeerimine või süsiniku kinnipüüdmine. India puhul on muljet avaldav, et juba 2030. aastaks on plaan suurendada taastuvenergia osakaalu 50%-le peamiselt päikeseenergia baasil. Hiina on öelnud, et loobutakse investeeringutest söekaevandustesse ja juba praegu investeeritakse hoogsalt taastuvenergia lahendustesse. Need on võimalused, milles Euroopa ettevõtja ja tarbija võib jääda pealtvaataja rolli, kui me ei sammu või ei jookse veelgi kiiremini.

Rohepööre peab olema kodanike rohepööre, inimeste rohepööre, mitte valitsuste ega Euroopa Komisjoni rohepööre. Rohepöörde elluviimisele teevad kahju agressiivsed ja väga häälekad huvigrupid, olgu need kliimamuutuste eitajad või hoopis äärmuslikud keskkonnaühendused, kes ei tunnista mingeid muid vaateid, ei tunnista enamust ja on koguni valmis vägivallaks. Rohepööre ei tohi olla ka mingite huvigruppide plaan endale soodsate toetuste kaudu täiendavat kasumit kindlustada. Mida see kõik tähendab? See tähendab, et seda pööret ei juhi mingi uus plaanikomitee käskude ja keeldudega, vaid ühiskond ja majandus on korraldatud niiviisi, et iseregulatsiooni abil saavutatakse rohepöörde eesmärgid. See tagab mitte ainult kliimakatastroofi vältimise, vaid ka selle, et 80 aasta pärast elavad inimesed paremini ning nii majanduslik kui ka sotsiaalne ja keskkondlik heaolu kasvab. Majanduslikult on rohepöörde elluviimiseks vaja kolme sammast: investeeringuid, õiglast hinnakujundust tavapäraseks toimimiseks ning sotsiaalpoliitikat, et muutustega kohaneda ja võimalike kriiside tagajärgedest üle saada. Investeeringuteks on meil praegu olemas märkimisväärsed rahalised ressursid. Euroopa Liidu antud raha taastekava jaoks on tohutu summa. Meie risk on selle raiskamine, ebaotstarbekas kasutamine. Euroopa rahavihm loob meis illusiooni, et see võib kesta igavesti. Kas tõesti ka 80 aastat? Me peame oma mõtteviisi muutma, meie rahalised vajadused tuleb lähemas või kaugemas tulevikus katta meie oma vahenditega, meil tuleb maksta ise kinni võimalikult palju hüvesid ja korjata tasakaalustamiseks piisavalt makse. Euroopa siseturu õiglase toimimise tagamiseks on välja töötatud detailsed ja mahukad konkurentsireeglid. Konkurentsireeglite üks tähtis osa on riigiabireeglid. Riigiabi on lubatud struktuurseteks ümberkorraldusteks ja strateegilisteks investeeringuteks, mitte ülalpidamiskulude katmiseks. Seoses rohepöörde plaaniga on riigiabi kasutamise võimalusi oluliselt suurendatud. Meie risk on see, et me näeme teravalt tänase pärastlõuna vajadusi, aga mitte homse ega ülehomse vajadusi. Meil on riigiabi raiskamise ja vale kasutamise kogemus olemas. Katsume seda meeles pidada ja vigu vältida. Omal ajal oli Eesti rahanduse üheks põhiliseks juhtmõtteks luua võimalikult soodne keskkond ettevõtlusele, et võimalikult kiiresti kasvatada meie majanduslikku heaolu, mis ei jääks maha Euroopa riikide omast. Selleks oli vaja investeerida tootmisvõimsuse kasvu. Täna peame vaatama riigi rahandusele otsa, et küsida, kuidas meie praegu kehtiv süsteem vastab uutele väljakutsetele: rohepöördele ja sellega seotud tehnoloogilise ja sotsiaalse pöörde vajadustele. kaasata omavalitsused tulevikuinvesteeringutesse. Suur tuulepark või mõni muu tulevikuinvesteering näib midagi võõrast ja tülikat, millele kohalikud elanikud, muuseas valijad, vaatavad kahtluse ja umbusuga.

NIMBY.Hiljuti kaasati põhiliselt taastuvenergiale suunatud ettevõtte Enefit Green kapitali laiendamisse suur arv kodanikke. See on väga positiivne sündmus. Inimesed vaatavad tulevikku, milles taastuvenergia tootmine on üks võtmeteemasid. Omavalitsused ja kogukonnad on vaja kaasata tulevikuprojektidesse kui osanikud. Omavalitsused või organiseerunud kogukonnad võiksid saada vähemalt veerandi suuruse osaluse uutes projektides. See eeldab muidugi rahandusliku poole kokkuleppimist: milline on investeerija panus, omavalitsuse ja riigi panus, millised on kõikide osapoolte kohustused ja vastutus. Nii peaks kujunema õiglase tulude ja kulude, hüvede ja kohustuste jagamise mehhanism.Omavalitsuste kaasamine on ka rohepöörde jaoks vajaliku sotsiaalpoliitika tähtis osa. Just omavalitsused puutuvad kõige otsesemalt kokku inimeste ja nende muredega, praegusel juhul ka rohepöörde tekitatud raskustega. Tõsi on, et kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja sotsiaalpoliitikat, mis muudaks muutused tarbimises ja tootmises vastuvõetavaks. Selleks on vaja mõistlikku toetuste süsteemi, aga see peab olema suunatud inimesele, mitte tootele ega teenusele. Muidugi ei saa sotsiaalprobleemide lahendamist ainult omavalitsustele jätta. Riiklikul hariduspoliitikal on tähtis roll noore põlvkonna suhtumise ja käitumismudelite kujundamisel. Rohepööre nõuab meie kõikide haritust, meie arusaamist loodusnähtustest ja protsessidest.Loodusressursse on vaja kokku hoida. On vaja kokku hoida vett, metsa, maavarasid ja energiat. On vaja kokku hoida nii ka 30 ja 80 aasta pärast. Seda ei saa teha käsumajanduse võtetega, käskude ja keeldudega. Pika plaani jaoks on vaja majanduslikku mehhanismi ja selle põhiliseks elemendiks on õiglane ja õige hinnakujundus. Igasugused subsiidiumid, kunstlikult alandatud hinnad, tasuta tooted ja teenused töötavad rohepöörde vastu. Tasuta ühistransport Ma tervitan pakendite maksustamise otsust. Vaieldamatult on see samm ressursside säästliku kasutamise suunas. Juba aastal 1513 kirjutas Niccolò Machiavelli, et valitseja peab olema kitsi. Kui valitseja teeb kingitusi, teeb ta head vähestele ja halba paljudele.Taastuvenergia võimsused on mõeldud elektri tootmiseks. Pärast sellesuunaliste investeeringute rakendumist tuleb see elekter kinni maksta tarbijatel. energiat kokku hoida, seetõttu pole loogiline riigieelarve teiste tulude ja kulude arvel soodustada elektri tarbimist. Taastuvenergia toetused 100 miljonit eurot aastas kellegi lisakasumi [huvides] peavad jääma minevikku. Elektri ja vedelkütuste hindade subsideerimine, käibemaksu ja aktsiiside alandamine töötab energia kokkuhoiu vastu. See on lühinägelik ja kahjulik poliitika. Kütuse- ja energiahindade muutmisega kaasnevad raskused tuleb tasandada riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste süsteemi abil. Ei saa olla nii, et valitsuse subsideeritud hindade kaudu võidavad ka jõukamad inimesed, kellel seda üldse vaja pole. Subsideerimine on pöördvõrdeline kokkuhoiuga.Rohepööre on ka tehnoloogiapööre. Maailmas toimub tehnoloogiate võiduarendamine. Kes on esirinnas, saab oma tehnoloogiat teistele müüa. Siin saame õppida parimatelt. Taani riik hakkas tuuleenergiat arendama juba 1970‑ndatel pärast kivisöe tootmisel põhineva energia kriisi. Tänu sellele on nüüd peaaegu pooled kogu maailma tuuleturbiinid Taani ettevõtete toodetud. Neil on suur konkurentsieelis, pikaajaline kogemus ja parimad tehnoloogiad meretuuleparkide ehitamisel. Just nimelt Taani ettevõte Ørsted tuleb appi oma teadmiste ja oskustega, et ehitada suuremahulist Liivi lahe tuuleparki. Samuti on meil õppida Taani kollektiivselt omandatud tuuleturbiiniühistute süsteemist. Väga huvitav oli just eelnev, professor Noorma ettekanne, mis avas sama teemat ka veidi teises võtmes.Euroopa Liidu ja Eesti huvides on olla rohetehnoloogiate vallas esimene. See on meie ettevõtjate võimalus luua turg keskkonnasäästlikele teenustele ja innovaatilistele ärimudelitele. Roheleppega võetud eesmärgid ei ole ainult keskkonna huvides. See on ka jätkusuutlik ja uut arenguhüpet võimaldav majandusmudel – hüpe tulevikku ja meie võimalus olla selle ajamasina reisijad. Tänan tähelepanu eest! Suur tänu, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Yoko Alender, palun! Aitäh, austatud esimees! Austatud ettekandja! Aitäh ELAK-ile selle suurepärase arutelu korraldamise eest ja muidugi ka teile selle suurepärase ettekande eest!

Suur tänu! Austatud ettekandja! Rohepöördel on oma teaduspõhine, pragmaatiline külg. Aga rohepöördel on ka selline õhinapõhine külg. Kahjuks selle õhinapõhisuse kontekstis räägitakse muret tekitavalt vähe energiajulgeolekust. Täna on märksõnad Nord Stream 1 ja 2, Ukraina gaasitrass, Valgevene. Kohati tekib tunne, et Euroopa tasandil saadakse küll aru, et elevant on toas, aga just nimelt selle rohepöörde õhinapõhisuse taustal ei julgeta või ei taheta rääkida Vene gaasist kui Kas sinu arvates on konflikt rohepöörde ja energiajulgeoleku vahel ning kui on, siis kuidas seda ületada? Ma Ma ütleksin, et konflikti ma ei näe, aga kindlasti on need teemad niivõrd suured, et

mäletan seda väga elavalt –, et on vaja teha tõsine plaan. Ja see tõsine plaan oli muuseas kõige parem plaan, mis ühe lehekülje peal tookord tehti, ja seda ei ole sellisel kujul enam korratud. Selles plaanis oli viis punkti, millest ühte ma ei mäleta, aga vähemalt esimene punkt oli turg, energiaturg. See energiaturg, nagu teate – me siin arutame, kas börsihinnad on kõrged või madalad, mõnikord on nad madalad, mõnikord on nad kõrged –, on loodud.

kolmandiku professori palgast, mis on niivõrd mikroskoopiline, et sellest on piinlik rääkida. Loomulikult on kõrghariduse rahastamine asi, mis on võtmetähtsusega. Aga

Ma olen alati valmis arutama süsteemide muutmist. Minu sõnum, mida ma siin täna ka üritasin ühel või teisel viisil esitada, on see, et süsteem peab olema efektiivne ja toimiv, ei peaks sõltuma valitseja kingitustest, vaid et asi toimiks iseenesest. See iseenesest toimimine on aga paraku majanduslik mehhanism, muud ei ole. Nii et

Aitäh! On tõesti üldreegel, et igasugused subsiidiumid ja maksuerandid saavad osaks pigem jõukamatele ega ole produktiivsed. Aga teiselt poolt räägitakse rohepöörde kontekstis väga palju sellisest roosast, sellestsamusest võrdõiguslikkusest, õiglasest üleminekust ja nii edasi, mis minu arvates määrib selle protsessi ära, jätab mulje, nagu kõik ei peakski panustama ja nagu peaks millegi arvel seda kõike kompenseerima. Tegelikult on need valikud üsna pragmaatilised – mis tuleb asemele? –, mitte õigluse küsimused. Aga kuidas on sinu arvates? Kas see on oht rohepöördele, kui sellele pannakse juurde

Aga võrdsustamine on ebaõiglane, see töötab tegelikult täpselt vastupidi sellele, mida tahetakse. See on põhimõtteliselt see, mida ma oskan selle kohta öelda.Aga rohepöörde ja igasuguste kompensatsioonimehhanismide kohta peab ütlema seda, et valijad, nagu me väga hästi teame, on olemas parlamendiliikmed ja on olemas valitsused. Paraku tuleb teha ka kompromisse. On päris selge, et selleks, et et müüa radikaalseid ideid ja et ühiskond võtaks vastu selle suure robotiseerimise, millest professor Noorma rääkis, on tarvis välja mõelda mingisugused

ütleb, et nojah, aga mida ma siis nüüd teen, eks ole, kust ma selle raha võtan ja kuidas ma saan parlamendi nõusoleku. Parlament vaatab jälle, et kuidas me saame oma valijate nõusoleku. Nii need asjad seisavad. Mõnes mõttes on diktatuuridel lihtsam, nemad ei pea niisuguste probleemidega pead vaevama. Aga kahjuks on diktatuurid suutnud teha keskkonnale ka mõeldamatult palju halba. Näiteks Nõukogude Liidu suurim keskkonnaalane saavutus oli Araali Araali mere ärakuivatamine. Nii et selle koha pealt ma ei usu, et demokraatia kuidagiviisi ei kõlbaks

diktatuuride võimalusest rohepöördes osaleda. Rohepööre on tegelikult ju globaalne küsimus, see ei ole ainuüksi Eesti küsimus, see ei ole Euroopa Liidu küsimus, see on terve maailma küsimus. Kuidas saavutada ikkagi selline situatsioon, et

Ja kuidas saavutada seda, et nad ei võltsiks lihtsalt andmeid ega ütleks, et me olemegi jube rohelised, kuigi tegelikult nad ei ole seda

Aga kui küsimus on näiteks lennukimootorite efektiivsuses ja kütusekulu vähendamises, siis on nad kõvad tegijad, ole. Ja seda nad kõik ka rõhutasid, et nad üldse ei alahinda seda asja, aga nad ei tee seda, mida Euroopa neil käsib. Siis oligi nii, et me pidime tegelikult

ka selles emissioonikaubanduse süsteemis, on muidugi üliraske või peaaegu võimatu. Aga see, et nad ei tee midagi, ei ole absoluutselt tõsi.

tegelikult puudu, et inimesi ühistransporti kasutama panna. Siin on selline vastuolu paketi ja selle vahel, mida me praegu teeme. Me hirmutame inimesed ühistranspordist ära autodesse. Kuidas teie seda lahendaksite? Nojah, eks siin saaliski on meil erisuguseid arvamusi selle kohta ja siin on tugev poliitiline taust taga. Tähendab, kui see asi Tallinnas käivitati, siis kutsus tolleaegne Tallinna

vaatama, kust kärpida ja kuhu mitte kulutada. Ja sul hakkab tasapisi tekkima mehhanism, et tasuta transport hakkab kannatama.

ühiskondliku transpordi kui kaheldamatult vajaliku asja vastu. Põhimõtteliselt sul ei ole ühtegi mehhanismi, mis ütleks, et Pirita teel

võimalus on avada läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna võtta läbirääkimistel? Soovib. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Yoko Alenderi. Ma saan aru, et Yoko Alender on Reformierakonna fraktsiooni esindaja.

aega, kui ma olin laps. Kasvasin Nõukogude Eesti lõpu ajal ja mulle tundus, et meie väärtused olid siis vabadus ja haritus. Me olime kultuurirahvas ja ma arvan, et me ei küsinud, kas latt on liiga kõrgel, kui soovisime vabadust. Samamoodi ma arvan, et täna ei saa me enam küsida, kas latt on liiga kõrgel, kui me vaba riigina, targa, nutika, julge ja jätkusuutliku riigina anname oma panuse sellesse, et ka meie lapselapsed saaksid planeedil Maa toimetada. Kliimaneutraalsel majandusmudelil tõepoolest tõsiseltvõetavat alternatiivi ei ole.

kui ka kõige optimistlikumad meist on seda olukorda [ette] näinud. Ma arvan, et õigus on neil, kes

paar sõna ka ebaõigluse kohta. Minu meelest tegid tänased ettekanded väga hästi selgeks selle, et mitte rohepööre ei kasvata kõige enam ebavõrdsust, vaid ebavõrdsust kasvatab kõige enam see, kui me lükkame rohepööret edasi.

Olen väga nõus, et maksupoliitika, subsideerimine peab olema kliimamuutusi pidurdav ja ebavõrdsust vähendav komponent.

Greta Thunberg, teine noorte esindaja selles diskussioonis, ütles, et sõnade aeg on läbi, käes on tegude aeg, kordas täpselt sama täna siin ka Siim Kallas. Nüüd räägin meie võimalustest Eestis. Ehitussektorist planeedil Maa kasvava rahvastiku tingimustes

Ehk siis ehitussektor võtab umbes 50% kogu loodusressursist. Kõik tuleb ju loodusest. Millest tuleb elurikkuse kadu? samamoodi loodusressursi väljakurnamisest. Mis on meie võimalus? Kuidas me üldse saame endale otsa vaadata ja öelda, et me avalikus sektoris ehitame millestki muust kui puidust?

Millised on meie eesmärgid? Rõõm on tõdeda, et erasektor Eestis on jätkuvalt innovatiivne, sammub julgelt, rohetiigri initsiatiiv koondab neid ettevõtteid, kes sammuvad ees. Muide, ka siit tuleneb ebavõrdsus. Need, kes ei asu sellele teele, lihtsalt hääbuvad. Samuti ei ole ma nõus selle väitega, et rohepööre, sealhulgas automatiseerimine, töökohti ära võtaks.

et me juba siis võtaksime arvesse meie enda rohepöörde teekaarti. Ma arvan, et tegelikult on Eesti selleks juba piisavalt

pakub, oli väga hea mitte ainult sisuline, vaid ka kommunikatsiooniprojekt. Samuti olid siin mõned küsimused, kas me suudame võtta vastutuse, kas me suudame oma ühistranspordi kohalikes omavalitsustes tõsta sellisele tasemele, et ta muutuks tõsiseltvõetavaks alternatiiviks pereressurssi, rääkimata kliimaressursist, raiskavale eraautole – alternatiiviks, mis on mugav

elukvaliteeti. Ma arvan, et need väärtused, millele Eesti peaks olema ehitatud nüüd, kui me oleme juba vabad ja oleme haritud, on, et nüüd võiksime olla eelkõige nutikad, jätkusuutlikud ja looduslähedased. Aitäh! Jõudu meile! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Peeter Ernitsa. Palun teid!

Kui ma nüüd kuulan neid rohepöörde õõnsaid ja ilusaid sõnu, siis on mul küll üsna õõvastav tunne. Need on loosungid, päevapoliitika,

siis jah, natuke vaiksemalt nad võtavad, aga kivisöejaamad kerkivad. Kuid meie piitsutame siin ennast ja räägime, kuidas kaevurid peavad küünetehnikuks hakkama või kellekski muuks ja et õiglase ülemineku rahast piisab. Ma olen viimasel ajal käinud väga palju Ida‑Virumaal ja rääkinud. See on naljanumber – see number, mis Brüsselis on öeldud õiglase ülemineku summa suuruseks. See naerdakse välja. Aga see selleks. Mida see tegelikult tähendab? See, et loodust on vaja hoida ja et oleks hea hingata puhast õhku ja et lapsed ja lapselapsed elaksid ilusamas või vähemalt samasuguses maailmas – need kõik on loosungid. Kes see vastupidist väidab? Selle koha pealt ma olen Siim Kallasega nõus ja aitäh Siimule järjekordse sellise arutelu suurde saali toomise

Šveits tegi referendumi, nagu ta tihti teeb, üsna hiljuti, ja ütles, et nende panus globaalsesse soojenemisse on väga väike, vist 0,1%,

Me oleme viimase kuuga tõusnud viiendiku võrra ja viimase aastaga 2,5 korda. Ja ega mingit müüri Euroopa, Aafrika ja Aasia vahele ehitada ei ole võimalik.

Nii et tegelikult peaks mõtlema kainelt, eriti meie siin, seadusandjad, ja eelkõige peaks mõtlema, kuidas seda rohepööret teha.

eestlastele, eestimaalastele, kes siin elavad, mitte tormama ilusate roheliste loosungitega, mis kahjuks on üsna õõnsad. Aitäh! Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa Erakonna fraktsiooni esindaja Heiki Hepneri. Palun!

Kas võime minna hääletuse juurde? Kas keegi on selle vastu? Ei ole. Panen hääletusele Euroopa Liidu asjade komisjoni ettepaneku pikendada istungi aega kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 25, vastu 2 ja erapooletuid ei ole, on istungit pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella

Aitäh, hea esimees! Suur tänu ka ettekandjatele! Mõned mõtted ja arvamused ka Isamaa fraktsiooni nimel.

pigem selle üle, kuidas selle objektiivse faktiga toime tulla ja mida ette võtta. Meie eesmärk ei tohiks olla CO2heitme sellega ka looduskeskkonna kahjustamise viimine Euroopa Liidust väljapoole ning olla siis rahul sellega,

see ei lähe nende valitsejatele korda. Siin on tegelikult meil tõsine mõttekoht. Teine teema, millest väga palju räägitud ei ole, aga

kui me seda trendijoont vaatame. Tegelikult, mida rohkem on suid, mis tahavad süüa, tarbida, ja tarbida hästi, seda suurem väljakutse see rohepöördega seoses on. Seda küsimust ei saa tegelikult ignoreerida.

soovitatakse istutada kolm miljardit puud. See on iseenesest tänuväärne ettevõtmine, eriti Eestist vaadatuna. Eesti on metsariik.

Metsana tähendaks see umbes 0,5% Euroopa Liidu pindalast. See võiks olla vähemalt kaks‑kolm korda suurem, kui see oleks tõsine ambitsioon. Metsade raadamine on omaette küsimus ja seda tulekski eraldi käsitleda. See ei ole lageraie, see on metsade raadamine ehk metsamaa viimine muu kategooria alla. See on tõesti probleem, ent mitte niivõrd Euroopas. Aga kui me näeme, et tahame metsa pindala kasvatada, siis tuleb sellega tõsiselt tegeleda.

saada need väärtuslikud metallid kätte nii, et me loodust minimaalselt kahjustaksime? On selge, et pihta tuleks hakata mõistlikest asjadest, mis on jõukohased ja mis annavad kõige suurema efekti. Sellest tuleks kohe ja kiiresti pihta hakata.

põhjendus, miks uue kaevu kaevamisega mitte tegelema hakata. Kindlasti tuleks nende küsimustega kohe tegeleda. Aga kui me seda rohepööret forsseerime ja ignoreerime meie rahva taluvusvõimet, siis teeme kindlasti karuteene kogu protsessile. Selles pole mitte mingit kahtlust. Mulle tundub, et me ei suuda ja tegelikult ei peagi selle rohepöörderongi ees jooksma. Loomulikult see ei tähenda ka seda, et me peaksime selle rongi taga sörkima.

kogu ühiskonda haaravat muutust nii, et meie rahvas ja riik püsiksid läbi aegade. Loomulikult on arusaadav, et meie riik ja rahvas püsivad läbi aegade siis, kui Euroopas on hästi. Ja Euroopas on hästi siis, kui maailmas on hästi. Aga me ei tohi kaotada fookust selle küsimuse püstitamisel.

täna siin tegelikult ainult servapidi puudutasime. Veel kord suur tänu selle küsimuse siia saali toojatele. Ma olen päris kindel, et neid arutelusid tuleb siin veel korduvalt ja korduvalt pidada. Aitäh!

Head kolleegid! Mina alustan ettekandjate tänamisega. Eks see natuke peegeldab ka seda, mida ma tänasest arutelust arvan.Kõigepealt tõesti tänan Helena Brauni, kes juba Euroopa Liidu asjade komisjonis esinedes mind üllatas sellega, kui selge oli sõnum, et rohepööre toobki Euroopa jaoks kaasa tulevase heaolu kasvu. See ei ole midagi, mida karta või mis meile kuidagi kahjulik on. See on võimalus, mida me peame kasutama, et meil kõigil oleks võimalik paremini elada. Aga [sõnum oli] ka see, et rohepööre saab olla ainult õiglane. Seda ei saa teha kellegi arvel või kedagi maha jättes. Euroopa Komisjoni väljakäidud pakett ongi just selline, heaolu kasvule suunatud ja õiglast üleminekut võimaldav. See ei ole juhuslikult välja pakutud numbrite kogum või tabel. See ongi teadmispõhine, see põhineb kõige paremal teaduslikul teadmisel, on Euroopale jõukohane ja tõesti midagi sellist, mille me peaksime järgmise kümne aasta jooksul ellu viima.Järgmiseks, Lauri Tammiste üllatas mind väga selge sõnumiga selle kohta, et siin ei ole aruteluruumi. Praegu ei ole läbirääkimiste koht, et kes pakub rohkem või vähem kui poolteist kraadi. Teadlaste sõnum on juba aastakümneid olnud selge, ühesugune: meil on vaja otsustama hakata.Mart hakata.Mart Noormale omast entusiasmi ma tahaksin näha valitsuse tasandil, soovi seda võimalust kasutada, et rohepööre saabki olla meie teaduse ja innovatsiooni jaoks võimalus, see on midagi, mida meie teadlased ootavad. On väga palju valdkondi, kus meil juba on tugevused olemas,

rohepööre ei ole midagi abstraktset, midagi võõrast, midagi meile pealesurutut, vaid kliimamuutus mõjutab meid juba praegu, neid otsuseid, mida me teeme oma igapäevaelus.

noh, eks see rohepööre ole suurte riikide poliitikute loosung. Mina ei ütleks, et see on loosung, pigem on see ikkagi eksistentsiaalne mure nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide jaoks. Need Need kõige suuremad kriitika- või murekohad on siin juba ka kõlanud. Ühelt poolt see, et me ei saa esimesena jooksma hakata, kui teised ei tee midagi,

Me räägime kliimakriisist ja loomulikult tuleb paralleel meil siin tervisekriisiga. Nii nagu me Eestis oleme näinud, on kriisijuhtimise puhul vaja selgeid sõnumeid, on vaja plaani, et meie inimesed ja ettevõtted saaksid aru, mis on järgmised otsused, mis on järgmised sammud, ja kui keskkonnas midagi muutub, siis mis on Eesti suund, plaan või rada. Nii nagu seda on vaja tervisekriisi juhtimisel, on seda vaja ka rohepöörde elluviimisel. Mis on Eesti plaan? See ongi see põhjus, miks Euroopa Liidu asjade komisjon on rohepöörde teemal teinud ridamisi kuulamisi, tänase arutelu ja loodetavasti ka jätkab sellel teemal, sest Eesti jaoks on vaja selget plaani, kuidas me "Fit for 55" raami mahume ja kas on kohti, mille üle me tahame läbi rääkida.

Aga see sõltub meie enda võimest siin saalis kokku leppida, kuidas me Eesti jaoks rohepöörde ellu viime. Mulle väga meeldis, kuidas Heiki Hepner ütles, et Eesti jaoks on oluline rahva ja riigi püsimine läbi aegade. Sellega saab ainult nõus olla. Aga nii nagu Euroopa tuleviku jaoks

Meie ülesanne on rohepööre panna tööle nii, et see töötakski selle jaoks, et meie rahvas ja riik püsiksid. Nii et ma arvan, et täna

paljud siinsetest küsijatest ja arutelul osalejatest olid Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed. Valitsuse seisukohad tulevad Euroopa Liidu asjade komisjoni lauale.

ja eks igal kolleegil on oma teema, mis talle on südamelähedane ja mille eest ta seisab. Ma loodan, et see kõik tuleb meil nüüd komisjoni laua äärde kaasa ja me saame Eesti jaoks hea plaani kokku joonistatud. Jõudu meile kõigile ja läheme ikkagi koos ja selgete sõnumitega edasi! Aitäh! Aitäh! Jõudu tarvis, kindlasti! Nii, kas on veel kõnesoove? Kõnesoove rohkem ei ole, sulgen läbirääkimised. Nüüd on nii, et ma olen väga tänulik Euroopa Liidu asjade komisjonile ja tema esimehele Siim Kallasele. Aitäh selle eest kogu komisjoni sekretariaadile! Ma tänan ettekandjaid Helena Brauni, Lauri Tammistet ja Mart Noormat ning loomulikult ettekandja Siim Kallast. Kallast. Arutelu on lõppenud ja sellega on ka esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõppenud. Teise päevakorrapunkti juurde me ei asu, sest seda meil täna ei ole. Istung on lõppenud. Aitäh teile!